Pravo na repliku, narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite. **Sreto Perić** Samo još jednom da se podsetimo da smo mi 2011. godine bili protiv ovog zakona, a da smo već 2016. godine, kad smo se ponovo vratili u parlament Republike Srbije, uporno insistirali na tome da se ovaj zakon stavi van snage.

izmene i dopune Zakona o obezbeđenju i izvršenju, govoreći da više neće biti divljanja, doslovno divljanja, izvršitelja.Ja ne kažem i neću uopšte da se pozivam na primere oduzimanja kolica i slično, to zaista ne dolikuje, i ako se negde i desilo, to neka ide na dušu ili kako god hoćete, onom izvršitelju ili onom poveriocu koji je mogao to sebi da dozvoli i da insistira i dalje na izvršenju. Određene stvari su se promenile. Ali kada? Godine 2019. Godine 2019. je izmenjen Zakon o obezbeđenju i izvršenju i tu ima određenih korekcija u odnosu na neko ranije vreme.Ali, zar treba vlasnik stana da dokazuje, ako se pojavi kao ako se pojavi kao izvršni dužnik podstanar, vlasnik stana treba da dokazuje da su to njegove stvari da ne bi bile oduzete u takvim slučajevima? Pa, ovde je niz primera gde dužnik, a ponekad to nije ni dužnik, nego možda povezano lice, mora da dokazuje nešto što ne bi trebalo, ni u jednoj normalnoj državi se to ne dokazuje, nego se polazi od neke pretpostavke, a ovde uglavnom i postoji sprega. Vama je to poznato.Ima još jedan primer, podsetiću vas, vi dolazite iz Niša, da je tamo imovina koja vredi preko 100.000 evra prodata za 30.000 evra zbog namirenja nekog duga. Pa, znate da je jedan izvršitelj, možda je to sad popularno, možda će i drugi poverioci tražiti tog izvršitelja, treći, četvrti stan već uzimala i prodavala ga svojim prijateljima da bi obezbedila da bi obezbedila svoj neki status. To građani Srbije ne mogu da trpe. Oni su protiv toga.Građani Srbije nisu protiv izmirivanja svojih obaveza i duga. Istina, ponekad iz nekih razloga koji su možda mimo njihove volje nisu u situaciji da blagovremeno ispune svoju obavezu, ali oni ne beže od toga. Ne žele to. Vrlo često, ranije se to i dogovaralo i pravljeno je neko odloženo izvršenje.Ovde ne postoji mogućnost. Pa, jel vam poznat slučaj da je načelnik policijske uprave u Čačku novčano kažnjen sa preko 100.000 dinara zbog toga što nije hteo da pruži asistenciju u slučaju gde je greška bila više nego očigledna? Sad ćete reći - pa, nema on pravo da razmišlja svojom glavom. Ja mislim da svaki građanin, svaki ozbiljan i profesionalan čovek treba da razmišlja svojom glavom da bi bilo bolje i drugima.

Neću ja govoriti o autentičnom tumačenju člana 96. stav 1. Poslovnika Skupštine. Osvrnuću se na deo komentara koje su neke kolege u prethodnoj diskusiji imale vezano za Predlog autentičnog tumačenja koje je danas na dnevnom redu.Moram redu.Moram da kažem jednu stvar, pa neka neko tumači subjektivno, ali to zaista sebi mogu da dam za pravo, jer 2016. godine stavio sam advokatsku kancelariju u mirovanje da bih mogao da se posvetim ovom poslu, a i to mi pruža jednu mogućnost da, čini mi se, malo nepristrasnije gledam na inicijative i ono što advokatura radi kada su u pitanju zakonodavne aktivnosti.Podsetiću vas sve ovde, uvažene kolege, kojima su puna usta problema sa notarima, problema sa javnim izvršiteljima, da su jedini bili advokati koji su ozbiljno pokušali da utiču na to da se zakoni 2011. godine ne donesu. ne donesu. Advokati su štrajkovali 2011. godine, ali nisam nešto primetio, moram priznati, tad doduše nisam imao tu čast da budem poslanik u Skupštini Republike Srbije, da su baš naišli na neku veliku podršku građana i politike, jer jednostavno nisu shvatili ono što im advokati poručuju.Iz tog razloga mislim da mnogo više sluha treba da postoji na ono na šta advokatura ukazuje. Raznorazni smo mi advokati, ali ima mnogo kolega uvaženih koji se bave na izuzetno visokom nivou i teorijskim proučavanjem svega, ali u praksi, u životu mi smo oni koji su praktičari, koji štiteći interese svojih stranka ove zakone, kakve donosimo, moraju da primene i one zakone koji su doneti pre nas. Prema tome, morate iskreno verovati da advokatura može, pre svih, da prepozna gde su potencijalne opasnosti u nečemu i da se o tome na jedan ozbiljan način razmisli.Naime, u ovom trenutku advokatura, ono sa čime se ja slažem, ne bih sad čitao sve to što je napisano, nam govori dve stvari: da Advokatska komora Srbije ima stav da je neophodno unaprediti mehanizme ujednačavanja sudske prakse proširenjem nadležnosti najvišeg suda itd. Znači, ukazuje da mi imamo jako ozbiljan problem u praksi kada je u pitanju izjednačavanje sudske prakse ili, kako ja to više volim da kažem, jednake primene zakona na sve građane Srbije.To nama u našem pravosudnom sistemu ovog trenutka ozbiljno nedostaje i ozbiljno škripi, a da je advokatura jako dobro prepoznala zašto je to tako jeste još jedna stvar koju ću ja ovde pročitati, a to je konstatacija da ustanovljena mreža sudova ne odgovara stvarnim potrebama građana i nužno je donošenje zakona u oblasti pravosuđa i nužno je ustanoviti drugačiju mrežu sudova, pre svega imajući u vidu i ravnomernu opterećenost nosioca pravosudnih funkcija, tako da i advokatura ovde na vreme, blagovremeno pokazuje da je odgovorna i ukazuje, kroz praksu, videvši šta se dešava, gde škripi, gde šta nedostaje, kada je u pitanju pravosuđe u Srbiji.Prema tome, ne bih ja ni u kom slučaju nipodaštavao, ni na koji način omalovažavao jedan iskren pristup i želju advokata da pomognu u tome da zakoni koji se donose budu što efikasniji i primenljiviji, ali ja vam kažem iskreno, i pravičniji, kad su građani Srbije u pitanju.Ovo autentično tumačenje jeste upravo iz tog razloga, jer za razliku od nas, advokatura je prepoznala gde u praksi može da nastane problem, da problem može da nastane upravo u različitom tumačenju odredbe člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.Moram da kažem da ja lično, a učili su me pravu neki profesori tamo, kasnih osamdesetih godina, u vreme kad je pravnički jezik bio jasan, kad su pojmovi i termini koji su se koristili bili potpuno jasni i tačno se znalo šta se podrazumeva pod određenim terminom i kad nam nisu trebali ovoliki pojmovnici ispred svakog zakona, ne bih uopšte imao dilemu da pravilno tumačenje ovog člana jeste upravo ovakvo kakvim ga i predlažemo.Nedostatak u radu pravosuđa, koji je sistemske prirode, i to nije samo u pitanju ravnomerne raspodele predmeta između sudija, nego uopšte kakvu mrežu sudova imamo. Treba u nekom budućem periodu, time će se verovatno baviti naredni saziv ovog parlamenta, da napravi jednu krajnje ozbiljnu analizu šta su promene u srpskom pravosuđu donele, gde su greške i šta treba uraditi.Znate, paušalne ocene ili predlozi da treba ukinuti javne izvršitelje bez duboke analize kakvu to posledicu može da ostavi na pravni sistem, moram da kažem – jeste nešto što možda donosi popularnost, jeste, na neki način, poistovećivanje sa dužnicima, ali može da dovede pravni sistem Republike Srbije u ozbiljan problem.Neću da budem niti advokat javnih izvršitelja, niti nekih drugih lica kojima su poverena javna izvršenja, ali ono što moram da kažem činjenica jeste, da šta god mi hteli da priznamo ili ne u ovom trenutku izvršenja se sprovode daleko efikasnije nego što je to bilo rađeno u periodu dok javnih izvršitelja nije bilo. Da li su to mogli da rade i službenici suda i da to bude manji teret za dužnika? Slažem se da su mogli, ali mi sad imamo nasleđenu instituciju javnih izvršitelja i ono na čemu mi moramo da radimo jeste da to bude ili prihvatljivo za građane Republike Srbije ili da donesemo odluku u nekom budućem sazivu, nakon ozbiljne analize, šta uraditi.Upravo zato što nam se pre 2012. godine dešavalo da nam se sistemski remeti funkcionisanje sistema koje je do tad postojalo, bez odgovarajućih procena, bez odgovarajućih analiza, bez analize kakve sve posledice može da proizvede, danas mi ovde posvećujemo pažnju nečemu što ne bi ni trebalo da bude predmet rasprave.Međutim, rasprave.Međutim, slažem se ja da o svakom problemu treba razgovarati i svaki problem zavređuje pažnju ovog Doma. Danas je ovo na dnevnom redu i treba ovo što efikasnije i što korisnije po građane Republike Srbije rešiti.U prilog ovog autentičnog tumačenja, dodaću samo još jednu stvar, ovo jeste čak, ne samo povoljnija varijanta za dužnike, ovo je povoljnije za poverioce i za dužnike, jer u krajnjem slučaju to je trošak koji bi ušao u ukupan iznos dugovanja, samim tim podigao bi i osnovicu za obračun naknade javnih izvršitelja, takse koje su dužni prvo poverioci da predujme kada je postupanje suda, odnosno javnih izvršitelja u pitanju, ali na kraju balade to sve opet dođe na teret dužnika. Nama nije cilj da dužnika još više opterećujemo.Moram samo da pitam jednu stvar – hoćemo li bar jedanput pokušati da izađemo iz kože dužnika u kožu poverioca? Hajde da za momenat zaboravimo potraživanja javnih preduzeća za komunalne usluge, za TV pretplatu, za „Infostan“, za šta bilo gde je bilo u onome da je država poverilac. Da li mislite da onaj ko ima pravo, po osnovu sudske presude i po pravdi da naplati nešto, nije neko ko zavređuje našu pažnju? Da li on treba da čeka godinama da svoje potraživanje naplati?Nemojte da sklanjamo pogled sa istine u kojoj živimo. Nažalost, danas u Srbiji važi jedna uzrečica koju mi mnogi neće oprostiti jer ću je izgovoriti,

kada neko od komšija reši da zida kuću, nije morao da razmišlja da li će imati novca da je završi. Ljudi su se nudili da pomognu, a znali su da će taj isti učiniti sve da što pre vrati i njima, a i da pomogne nekom drugom kada bude bio u prilici.Nažalost, pustili smo da se pokvarimo, da ne budemo ono što smo bili pre 30-ak godina i mi na tome moramo ozbiljno da radimo. Da li je veća šteta da onoga ko je krajnje iskreno u želji da pomogne nekome dao novac, a u stvari bio u samom startu prevaren, da ga mi onemogućimo da ne može da naplati svoje potraživanje koje je kroz mučan i dugotrajan sudski postupak uspeo da utvrdi da postoji, zato što nam je žao prevaranta?Znate, ne možemo stvari da gledamo jednostrano, ima i ovakvih ima i onakvih situacija. Ja mogu sa vama da se složim da treba napraviti određene barijere da mi od dužnika ne bismo napravili socijalne slučajeve,

smo ljuti, da napravim jednu digresiju sad, u vremena kada je građevinsko zemljište proglašeno društvenom svojinom, upisano pravo korišćenja

Sada ćemo se složiti svi ovde, ja verujem, da je država tada bila dužna da ako kaže da je nešto od interesa za državu da isplati tržištu naknadu štete za tako nešto, kada je već stavila šapu na nečiju imovinu rekla - ne možeš da je koristiš itd. itd.Da li je sada analogno tome izvodljivo da država kaže – opraštamo do nekog iznos dugove dužnika koje imaju prema drugim ljudima, a onda država treba ako je to učinila da kaže – da, država će to da plati. Prvo, imamo li pravo na tako nešto, imamo li mogućnosti za tako nešto? To bi bilo pravedno prema poveriocima.Uvažene kolege, meni je drago što nije bilo mnogo komentara da li ima ili nema osnova za ovo autentično tumačenje. Ja ću samo podsetiti, i ovo stvarno nije stepen sujete i odgovornosti, slušajući moje kolege advokate upravo na ovu primedbu odmah nakon usvajanja izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ja sam podneo Predlog zakona da se upravo ova odredba promeni i glasi na drugačiji način. Nisam primetio da ste obratili pažnju na to u toku redovnog jesenjeg zasedanja i da ste na bilo koji način podržali tu inicijativu. Mogu da prihvatim da tekst toga možda i nije bio dobar, nije bio lepo napisan, da sam ja to loše uradio, ali nismo čak razgovarali na temu da to na bilo koji način i popravimo.Tema, između ostalog, i toga predloga o azilu je bila ono o čemu smo imali jednu raspravu, a to je, kad sam pokušao amandmanski da reagujem na to, da se ne može blokirati preko jedne polovine zarade kad su u pitanju potraživanja za izdržavanje po osnovu izvršnih isprava. Ja vama tvrdim, a i advokatura vam tvrdi, uskoro ćemo ozbiljno razmišljati da i to promenimo, jer će vreme vrlo brzo pokazati da ćemo tim odredbama populističkim onemogućiti neku decu, neke nemoćne da potraživanje zasnovano na pravdi, na pravičnoj sudskoj odluci ne mogu da naplate.Neću ovde danas pričati o manifetlucima na koje su sve spremni izvršni dužnici, nažalost pogotovo nesavesni roditelji, na šta su sve spremni da izbegnu da pomognu toj svojoj deci kad već odrastaju bez njih da bar to materijalno ne osete kao preterani nedostatak.Prošao sam svašta kroz 20 i nešto godina advokature, video. Ne bih da nekome ovde još dam neku ideju kako bi mogao da pokuša da to izbegne i eskivira. Nažalost, postali smo takvi ljudi.Zato vas molim kolege, da kada kritikujemo javne izvršitelje da kažemo – da, da, i mi smo krivi ovde u ovom domu svi, jer nismo usvojili amandmanom kojim je trebalo da se promeni odredba i da kaže – nečija nepokretnost se ne može prodati ispod 80% tržišne vrednosti. Time bismo zaštitili izvršnog dužnika, time bismo zaštitili izvršnog poverioca, ne pričom o tome da se ono uopšte ne može prodati.Ako

u ogledalo i da shvatimo gde smo ponekad i sami odgovorni, ovo jeste mesto na kojem o ovome treba razgovarati. Možda sam ja otišao malo preširoko u odnosu na ovo autentično tumačenje, ali valjda to još ne možete iskoreniti, onaj advokat budi se iz mene i ono iskustvo koje imam i želim da vam ukažem na moja razmišljanja koja su vezana za iskustvo, a potvrđena je i mnogim porukama koje sam dobio danas od kolega koje su još uvek aktivne i rade i bave se ovim poslom. Rade ga izuzetno časno i pošteno.Iskreno ono što mi je drago, ovo autentično tumačenje će u mnogome pomoći i jako je važno da se ona advokatura koja se zove malom, individualnom advokaturom, lakše održi, a samo individualna advokatura, samo advokat pojedinac s kojim imate jedan više prijateljski, jedan zaštitnički odnos može da vam garantuje da će se neko za vaše pravo boriti i izboriti na pravi način, nego velike kancelarije koje nastaju ovde pod uticajem i utiskom koji nam dolazi odande odakle se meni ne sviđa, a to je zapad. Hvala.

zašto.Izvolite, druže, razne manipulacije, izvoli čisti, daj mu metlu, neka počisti ovaj grad i nije problem, ali to neće niko da uradi zato što među njima ima puno i kolega.Drugo, što se tiče izvršitelja, molim vas, javnih izvršitelja, izvršitelja, oni su, ja neću da iznosim svoj lični primer, blokirali su u dogovoru sa bankarima, pa su obustavljali primanja koja ima u Skupštini bez dokumentacije, bez mesne nadležnosti, bez ičega, pa sam slala iz kabineta, pa njih to ne dotiče uopšte, jer nijedan sudija neće da primeni zakon. Zašto? Zato što mu je kolega.Druga stvar. To treba da se zna, pa to mi svi znamo, zašto se to ne kaže. Ja ne razumem zašto se to ne kaže. U advokaturi, to su esnafi, da ne pričamo mi o advokaturi, mi pričamo o pravosuđu da li se primenjuje ili se ne primenjuje. Mnoge stvari se ne primenjuju.Ja primenjuju.Ja se slažem sa kolegom Sretom Perićem i čestitam mu, on je dobar pravnik i čestit čovek. On je lepo izneo da u pravosuđu, ovo je razvlašćeno pravosuđe, nemojte molim vas, da li stiže ili ne stiže. Mi moramo da gledamo i solidarnost, moramo da gledamo i socijalnu kategoriju. Ne možete vi nekom ko živi, ko me je egzistencija da mu se sve uzme zbog dugovanja iz objektivnih razloga. Koji su objektivni razlozi? Da li je ovaj narod imao primanja? Da li i danas ima redovna primanja? Nema. Po tri meseca se ljudima ne isplaćuju plate. Zašto?

kojoj majka ne može da radi, jer mora da je gaji, a otac neće da joj isplati izdržavanje nego je dao otkaz na radnom mestu samo da ne bi plaćao izdržavanje, koliko njoj znači da li će ovaj ići da čisti ulice i društveno koristan rad?Pa ne znači joj ništa ni da ta bitanga ode u zatvor, gde mu i jeste mesto, na žalost. Prema tome, taj deo jednostavno ne stoji. Nemojte sebe prepoznavati i svoje lične probleme iznositi kao univerzalnu stavku.Deca imaju pravo na pristojan život i kada govorimo o izdržavanju i zapleni dve trećine zarade, govorim isključivo i samo o izdržavanju dece i onih starih, najugroženijih. Prema tome, ako će zbog toga neko ko svoju decu ne izdržava, on da bude gladan umesto dece, ja nemam nikakvu dilemu. Hvala vam predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, ja bih vas na početku zamolila da kada dajete reč, date je na osnovu osnova za reč i da vodite računa o tome ko je, kako i zbog čega dobio reč i da li ima osnov za javljanje ili nema osnov za javljanje.Takođe, želim da kažem da i oni ljudi koji se ne slažu

pre svega želim da se osvrnem na izjavu Jelene Deretić, pomoćnika ministra pravde. O tome se govorilo i kada smo radili izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju i pošto ja kod sebe imam steno beleške ja ću pročitati, to bi bilo najbolje da ne parafraziram, da ne parafraziram, to bi bilo najbolje da brzo pričam, zato što nekako uvek malo vremena imam.Da ne bih prepričavala šta je gospođa Kuburović rekla, dakle, citiram gospođu Kuburović, kaže pošto moj pomoćnik ne može da se obraća u Skupštini, moram da kažem da nije tačno to što ste naveli na početku da je Jelena Deretić rekla, tako da, ja mogu još jednom da kažem, s obzirom da sam imala prilike i da pročitam taj intervju u integralnom obliku, da takvu rečenicu pomoćnik nikada nije izgovorila.Tako da to što sada ovde na sednici trenutno nije gospođa ministar Nela Kuburović, ne znači da mi ne znamo o čemu se raspravljalo na sednicama koje smo ranije imali u ovom sazivu.Što se tiče novčanog kažnjavanja, novčano kažnjavanje, apsolutno nije u nadležnosti javnih izvršitelja i ja pozivam svakoga ko je bio u situaciji da ga javni izvršitelj novčano kazni, mada ja smatram da je to nemoguće, da protiv istog podnese krivičnu prijavu i da nadležni državni organi u skladu sa tim reaguju.Što se tiče prodaje imovine u bescenje i zloupotrebe od strane izvršitelja, pre svega postoji elektronski nadzor rada javno izvršiteljskih kancelarija, Ministarstvo je donelo pravilnik u vezi toga tako da na dnevnom nivou sada Ministarstvo može da prati šta se dešava u javno izvršiteljskim kancelarijama, čak znaju i do koliko sati uveče.Inače, uveče.Inače, ustanovljeno je da javna aukcija, kao centralna faza prodaje nepokretnosti jeste najslabija karika bila godinama unazad i oko toga su se desile neke promene o kojima smo mi takođe tada govorili, a to su da javni izvršitelj, saradnici njegovi iz kancelarije, pa čak i zaposleni u Ministarstvu koji prate javne aukcije ne mogu više da se nađu na mestu kupca neke nepokretnosti.Za kraj bih rekla, ipak i pored svega što smo danas čuli i pored svih napora i pored svih intencija Vlade da se bilo koji zakon u ovoj zemlji poboljša, ako su se desile neke promene, desile su se kasno, ako se te promene nisu desile, opet smo pogrešili, tako da ja mislim da se ja više neću javljati za replike. Hvala.

pa šta nam Bog da, a daće nam ono što zaslužujemo. Mi tu nemamo nikakvih problema, možda vi niste ni mislili na nas, ali evo da znate.Drugo, volim da polemišem sa kolegom Komlenskim, zato što je strogo čovek bio u materiji

da je tada to bilo humanije nego što je kasnije 2012. godine.Znači, mi smo napravili tu jednu detaljnu analizu, kolega Komlenski. Mi u istu ravan pokušavamo da stavimo i poverioca i dužnika i iz te iste ravni da istisnemo treću stranu, a to su izvršitelji. Opet na osnovu nekih analiza i na osnovu onoga što građani Srbije žive i preživljavaju, a kada je u pitanju alimentacija o kojoj ste vi pričali, ja sam malo i emotivan čovek, možda i zbog specifičnih svojih ličnih razloga, ne mogu da razumem roditelja, da li je majka ili otac kojeg bračni drug mora da tuži zbog doprinosa o izdržavanju zajedničke dece. Nikada to nisam mogao da razumem, ni danas ne razumem i niko me ne može ubediti u to.Kada je visina u pitanju, mogu da razumem da on može da bude onoliko ili ovoliko, zavisi od njegovih primanja, ali uopšte potreba za tako nečim, to ne mogu da shvatim.Drugo, pokrenuli ste jednu dobru temu, a mi o tome uvek govorimo, kada je u pitanju pravosuđe, da preispitamo i sudsku mrežu. Mi znamo šta nam se sve dešava, koliko košta državu Srbiju putovanje sudija iz jednog u drugo mesto. Znači, evo konkretan primer, sudija od prvo lo Loznice, jel tako koleginice Grubor, pa se onda vrati u Ljuboviju, zato što taj dan treba da ima suđenje u Ljuboviji. To je nešto što je veliki trošak.Neke sudije su imale i toga ima nekoliko, ovo ne navodim sada kao pokazatelj toj analizi, ali se dešavalo da su imali čak i saobraćajne udese putujući iz jednog u drugo mesto, koje nije ponekad ni tako blizu, čak i do 100 km.

ovaj zakon je materijalno procesne prirode i njega treba kao takvog tumačiti, i tako ga posmatrati i pokušati da otklonimo sve ono što je moguće.Autentično tumečanje kolega Komlenski, imam prijatelje advokate i oni su mi takođe ukazivali da je ovo problem i dobro je što je urađeno, ali mi sa ovim autentičnim tumačenjem samo jedan, rekao bih manji deo, problema koji proizilaze iz ovog zakona rešavamo, a ostaje mnogo više problema koje još nećemo ni da sagledamo. Hvala. Reč ima ovlašćeni predstavnik predlagača, Đorđe Komlenski. **Đorđe Komlenski** Zahvaljujem.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, meni je veliko zadovoljstvo da čujem da je nešto u komunizmu bilo bolje nego što je počelo 2011. godine da se stvara, pa smo mi ovde danas dočekali i treba da pravimo boljim i humanijim. Tako da tu možemo da se složimo da iz jednog humanog ugla, iz iste ravni prema izvršiocima i poveriocima treba posmatrati dovođenje ovog zakona na pravo mesto gde mu jeste.Drago mi je da ste se složili, ali se niste složili samo samnom, složili ste se sa većinom advokata u Republici Srbiji koji kažu da mreža sudova nije odgovarajuća. Ne samo po po svom mesnom rasporedu, odnosno u mestima i sedištima gde sudove imamo, nego čak i u načinu organizacije samih sudova i tu ću biti sklon pa reći da ono što je promenjeno, po meni je daleko bolje bilo i o tome treba takođe napraviti jednu ozbiljnu analizu.Mislim da je mreža opštinskih i okružnih sudova bila daleko bolje efikasnija, pravednija, pravičnija i dostupnija građanima Srbije, omogućavala bolje funkcionisanje primene ujednačene sudske prakse i jednake primene na svakom mestu.Znate, racionalizacija po svaku meru protiv koje sam ja, ne primenljiva i primenjivana tamo, kada je u pitanju pravosuđe i kada je u pitanju dostupnost pravde građanima Republike Srbije. Uostalom, ozbiljnost države meri se prema i njenoj prisutnosti u svakoj sredini u kojoj je to moguće. Znači, ne treba to meriti samo ekonomskom isplativošću, da li u Ljuboviji treba da ima sedište sud i da se tamo nalazi sud ili ne treba da bude ili treba da ima samo sudeće dane. Po meni treba da ima sud, kao što je bilo po staroj mreži, ukoliko se ja ne varam, davno je od toga prošlo, ali je vreme takođe da mi preispitamo mnogo toga vezanog za pravosuđe. Ja se nadam da smo u dovoljnoj meri u dosadašnjem periodu od 2012. do 2020. godine, Srbiju stavili ekonomski na noge, ojačali je, stabilizovali je kao državu, stabilizovali njenu vojnu snagu da smanjimo rizike. To je ipak morao da bude prvenstveni zadatak kojim se i ovaj parlament i ova Vlada bavila do sada. Ali, sada treba preispitati sve te novotarije koje su nam se loše pokazale, a ja jednu od tih novotarija, protiv kojih sam takođe ja lično bio, to je tužilačka istraga. Istražene sudije su bile daleko efikasniji sistem rada, ali ovako ako krenemo možemo poprilično dugo da razgovaramo na tu temu tražeći sve što je bilo bolje i sve što bi trebalo da bude bolje, naravno da ne postoji ništa idealno. Ulaženje zakona u svaku pojedinačnu situaciju, otvara još mnogo više prostora za ono što nije dobro, znate.Mene su na fakultetu naučili, to je jedna od retkih lekcija koju sam zapamtio, da je zakon od 12 tablica, a to je u stvari zakon koji sadrži samo 12 osnovnih pravila, sve ostalo je bilo na svesti i savesti, sudija je bio najbolji zakon. Tu nije bilo nečega što nije bilo pokriveno načelima na osnovu kojih se u to vreme postupalo. Naravno, ne treba se vraćati u to doba, ali da radimo zajednički na jednom ozbiljnom unapređenju bez obzira na to kojoj političkoj grupaciji, čak i na ideološke prefikse u svemu tome, to nam jeste zadatak za neki budući period. Ja se iskreno nadam da će to biti prioritet u radu nekog novog saziva parlamenta posle izbora koji nas čekaju u aprilu mesecu kakav god mu sastav bio i ko god bio u njemu imaće jednostavno obavezu da ovom delu života građana Srbije posveti pažnju i da radi na njenom unapređenju bez obzira kome pripadao u poslaničkim klupama. Hvala. Zahvaljujem, kolega Komlenski.Kolega Periću, želite repliku?Izvolite. **Sreto Perić** Kolega Komlenski, mi smo još 2008, 2009, 2010. godine govorili to i to, sve postoji, kao što je i ovo malopre vezano za ovaj zakon. Pa, koliko treba da prođe još vremena da bi mi napravili ovu analizu?Slažem se sa vama i to je rekao i Muftija dobro - čovek treba da bude u centu, eto, jel vi vidite da mi nemamo problem ako je nešto u redu, da je u redu. redu. Ja sam usput naveo kao neku sporednu stvar finansijske efekte, mada treba i to imati u vidu, tu je i bezbednost onih koji putuju s jedne strane, ali najbitnije je da se da se sud nalazi u jednom mestu, da je on blizu i da je dostupan građanima.Pitanje, da postoje sudovi gde su ranije bili, kako vi kažete, su bila sedišta opštinskih i okružnih sudova, da li bi za izvršiteljima i ovakvim načinom izvršenja uopšte imali potrebu? Ja sam siguran da ne bi, a to sad da mogu da se primene neki zakoni koji su ranije važili, ja sam, čini mi se, iako tako ne izgleda malo stariji od vas, pa sam takođe neke principe učio, ali ne možemo se pozivati na ono vreme i ovo, idealan pravni sistem ne može da se napravi ni danas ni sutra. Ne može da se napravi iz razloga zato što mi nismo idealni ljudi.Kada bi mi poštovali svoje obaveze, obaveze poštovali, onda bi to bilo sve drugačije, manje bi trebali da dokazuju neki svoja prava. Kada bi mi manje koristili svoja prava, znate koliko ne bi bilo saobraćajnih nesreća ili koristili prava drugih da ponekad mi stanemo. Nismo takvi, ne možemo, ali hajte za početak biću zadovoljan, neću se više javljati, da probamo da uradimo analizu ove mreže sudova i svega drugog što je od 2010. godine. To je jedna decenija, jedna decenija od ovakvog načina primene ovih pravosudnih zakona, a to je sasvim dovoljno vremena da vidimo šta nam je uraditi da bi popravili situaciju. Hvala. Zahvaljujem, kolega Periću.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.Izvolite. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, danas smo u jednoj situaciji da dajemo jedno autentično tumačenje zato što zakoni ne mogu da predvide sve životne situacije, i kada donosimo ovde zakon, ne možemo da predvidimo kako će ko taj zakon da primenjuje i zato dolazi do određenih nedoumica, nedoslednosti, različitog tumačenja, različite primene. Zato i služi Narodna skupština da da jedno takvo autentično tumačenje na zakon koji je ona sama donela.Naravno, Narodna skupština jeste mesto gde se vodi politička, ne samo stručna debata, ja to pravo svojih kolega poštujem bez obzira da li oni podržavaju Vlade Republike Srbije ili ne, da li su opozicija ili nisu, da li su bivši režim ili nisu. Ali, kada se bavimo tumačenjem ili donošenjem zakona, hajde da pogledamo o nekim stvarima, činjenicama i realnostima u oči, kao što gledamo da je ovo jedno pitanje, da ne znamo kako će zakon da se primenjuje u životu, hajde da vidimo i kako se neke stvari koje se dešavaju, koje nisu pravilo u sprovođenju zakona politizuju i prikazuju da je to problem otkad je taj zakon ušao u primenu i da je to generalno problem koji postoji.Znači, kao što sam i rekao već u jednom delu svog izlaganja, jako je popularno napadati poreznike, jako je popularno napadati i policiju kada radi svoj posao pa kontroliše brzinu, alkoholisanost vozača itd, jako je popularno napadati i i sudske izvršitelje, privatne izvršitelje, jako je popularno napadati banke, javna preduzeća ako imamo neku obavezu prema njima, jer narod čak i ako zna da nije u pravu, voli da ih neko napadne, prikaže kao loše, eto iz nekog načina da im se osveti za ono što im se dešava i zbog nekih obaveza koje imaju, a ne vrše.Ali, hajde da pogledamo zaista i one životne situacije kakve su, znači imamo priču da posao oko izvršenja treba da rade isključivo sudovi, nikako privatni izvršitelji. Kažem, postoji ta ta opcija da razgovaramo i da osuđujemo možda troškovnik koji koriste privatni izvršitelji, ali hajde da vidimo kako to izgleda, kako bi to sprovodio sud opšte nadležnosti, jer on je bio nadležan za postupke izvršenja sa teritorije svoje sudske jedinice i da li je to bilo isključivo izvršenje bez troškova.Evo, ovako, svi ti troškovi koje sada naplaćuje privatni izvršitelj, mora da se plati sudskom izvršitelju, ali ste morali još nešto da date sudskom izvršitelju, ne svima. Ali, da ga namolite da počne da radi svoj posao, najčešće ste morali da ga častite, u najmanju ruku bar jednim ručkom. Za svaki njegov izlazak na teren morali ste da ga častite bar jednom ručkom, i za svaku pravnu radnju koju je preduzimao morali ste da ga častite. Jer, eto, čovek nije imao dovoljno veliku platu, pa zato nije hteo da radi svoj posao, pa ste morali zato da ostvarite pravo koje je nastalo na osnovu pravosnažne sudske presude, na osnovu rešenja o izvršenju koje je taj njegov sud kao poslodavac izdao, eto, morali da ga častite.Sad idemo u tu priču i širimo kako izvršitelji sprovode neke samovoljne radnje, pravne radnje i da uništavaju građane, rasprodaju njihovu imovinu. Pa kažemo da to treba da rade sudski izvršitelji. Moram da pitam – a na osnovu kog akta i papira to radi privatan izvršitelj? Pa na osnovu sudske presude i na osnovu rešenja o izvršenju koje je dao nadležni sud. Nema on tu samovolju, on može samo da postupa onako kako mu je naložio sud.Međutim, vraćam se na taj deo priče da je uvek popularno napadati banke, javna preduzeća, izvršitelje. A sad moram i ja da postavim jedno pitanje – šta ako je je poverilac samohrana majka i da otac, njihove zajedničke dece, neće da uplaćuje alimentaciju svojoj deci, odnosno da učestvuje u izdržavanju dece čiji je on otac ili majka svejedno?Vama se obraćam, kolega Periću, vi ste to najviše napadali. E, sad mi recite kako će ta samohrana majka sa sudskim izvršiteljima koje ste morali da častite, da ih nagovarate, terate, molite i čekate ispred suda da krenu na posao da naplati alimentaciju za svoju decu? Evo, nema više banaka. Nema više ni javnih preduzeća. Nema više ni zelenaša. Kako ćete ovo da naplatite? Kakvu sliku to šaljete o nama kao državi ako nismo u stanju da sprovodimo, izvršavamo naloge svojih sudova?Rekao sam vam, kada spominjete banke, zapamtite da je u njima novac naših građana i naše privrede, i ako banka ode u stečaj da će i ti ljudi ostati bez novca zato što je neki mangup ili masa mangupa podigla kredite i pobegla po celom belom svetu, ili kriju imovinu, ili, eto nećemo da im uskratimo socijalnu pravdu. A šta je sa socijalnom pravdom poverioca? Neko će da kaže – pa, banke ne odlaze u stečaj. Samo u zadnjih nekoliko godina koliko je banaka otišlo u stečaj.Hoćete da vam pokažem koliko imam zahteva akcionara, to su fizička lica, ljudi koji su pod nekom prisilom u vreme komunista morali da otkupljuju akcije „Agrobanke“ njima je taj novac propao, njima su akcije propale, „Agrobanka“ je propala, otišla u stečaj.Kako će oni da naplate svoja potraživanja? Znate kako je „Agrobanka“ otišla u stečaj? Zbog loših sistema naplate i obezbeđenja potraživanja. Tako je otišla u stečaj. Skupila se ekipa, podigli kredite, razvukli kredite i imovinu po čitavoj Evropi… Izvolite i naplaćujte sad kad nema ničega.I sad opet, hoćemo li da branimo dužnika ili poverioca? Hoćemo li da se hvatamo za socijalni aspekt i jednog i drugog? Jer, činjenica jeste da je neko podigao, ako je imao neku obavezu da je ona nastala ili zato što je podigao neki novac, da li po osnovu pozajmice od fizičkog lica, da li po osnovu kredita od finansijske institucije, da li po osnovu usluge koja mu je pružena?

da li on i ne treba da se naplati? Evo, rekli smo za dugove koji su, zakonom je određeno, za dugove koji su manji od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a nastale su po osnovu korišćenja javnih sredstava, znači, komunalnih i javnih preduzeća ne može da bude plenjena imovina.Šta ako je dug privatan? Šta ako je nekog prevario, opljačkao i uživa u tome zato što ne postoji pravni sistem koji će da zaštiti tog čoveka? Pa, kao da njegovoj deci nije oduzet nije oduzet novac.Spremni smo da prihvatimo i kritike i razgovore oko te tarife koju imaju izvršitelji, da ona bude zaista realna, da zaista pokriva njihove troškove i njihovu nagradu srazmernu njihovom angažovanju. Ne može da mu bude nagrada ako je on iz prve poslao nalog za prinudnu naplatu u poslovnu banku ili kod poslodavca. Pa, on ima samo redovno ono što mu i sleduje.Tu se slažemo, i o tome možemo da razgovaramo, treba to dovesti u red i mnogo je bolje sada, nego što je bilo pre godinu dana. Mislim da još uvek ima mesta da se ti paratroškovi više ne koriste. Ali, nemojte više da se stavljate na stranu samo dužnika, narodni ste poslanici, gledajte i poverioce, i oni su vaši građani.Kad banka ode u stečaj to se plaća iz budžeta Republike Srbije, pa taj budžet opet pune naši građani. Javno preduzeće kada ode u stečaj, pa to se opet naplaćuje iz budžeta Republike Srbije ili iz budžeta lokalne samouprave, koju opet pune naši građani.Ne možete zakon da gledate – do pola ga primenjujemo, do pola ga ne primenjujemo. Zakon se primenjuje ili ne primenjuje. Zato, nemojte da sve bude podređeno jednoj relativno maloj političkoj popularnosti, a kasnije da budete u neprijatnoj situaciji kada vas neko pita zašto ste to govorili, zašto i dalje to ne tražite, jer možda nešto participirate negde, ispada da ste prevarili te građane. Nema potrebe za tim.Budimo realni i da govorimo stvari onakve kakve jesu. Imamo pravo na političke razlike, imamo pravo da različito vidimo situaciju u Republici Srbiji, ali ne možete da kažete da Republika Srbija i pored toga što se danas još uvek teško živi nije mnogo bolje mesto za život nego što je bila pre nego što je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za budućnost Republike Srbije.

posle ovako vrlo dobrog obrazloženja advokata Đorđa Komlenskog, Neđe Jovanovića i našeg advokata Mićina, a pored njih i uvaženih narodnih poslanika, suvišno je bilo šta da ja kažem, ali želim samo da dam podršku i da kažem jednu rečenicu da bez sudskog rešenja nema izvršenja. Glavno pitanje je pitanje suda, dok sud ne donosi rešenje o izvršenju ne mogu izvršitelji to da rade, ali ostavimo to advokatima, oni su danas, ti pravnici izuzetno obrazložili, građani su to čuli.Ono što želim reći, to je da smo danas pet sati raspravljali o nečemu drugom.

koji su stalno napustili, pa čak i jednog dela koji dolaze ovde, važno je da su optužili Srpsku naprednu stranku i govorili, gospodin Ševarlić, da smo mi krivi za KiM. Uvaženi građani, imalo smo strpljenja danas čitav dan, kako vidite, neki da ostanemo do kraja i da damo odgovore. Oni su mislili da kažu svoje i da pobegnu. E, sad ćemo ići redom.Najpre, ova dva zadnja dana, čuli ste, kako je takozvano udruženje „Jedan od pet miliona“ politička organizacija. Da li smo dame i gospodo narodni poslanici i uvaženi građani Srbije govorili to od početka poslanici SNS? Naravno da jesmo.Dakle, evo vidite šta je tu bitno, po meni, da ne oduzimam vreme. Prvo,

To nema nigde na svetu. Mi smo to od početka, gospodine Martinoviću, Orliću i uvaženi poslanici, stalno govorili. Da li je tačno, gospodo, narodni poslanici, kojih nema večeras ovde? Da li je tako, poštovani građani Srbije? Odgovorite sami.I ono što me jako, jako boli, a to je što su mladi studenti

poštovani građani, zašto su to radili, i vi uvaženi studenti, izigrani? Onaj ko vas je predvodio, jedan od njih je izabran četvrti put za docenta, a predavao je i na fakultetu na kojem sam ja predavao poslednjih 10 godina. To je njemu bio cilj i zato ste, gospodo studenti, izmanipulisani. Oni su dobili zvanja, vas isturili, raspršili se, putujući cirkusanti, kao što sam ja od početka rekao, ne samo za ove od "Jedan do pet miliona" nego i inače za ove proteste.Dozvolite, idemo dalje redom.Verovali ili ne, poštovani građani,

da slušam priče "Jedan od pet miliona" kao grupu nezavisnih studenata. Od prvog protesta to nije organizovana imaginarna grupa slučajnih prolaznika, već političkih stranaka", od novembra 2018. godine sve do 13. marta prošle godine. O tome - pazite poštovani građani - ko će govoriti i šta će biti tema protesta nije odlučivao nikakav pokret "Jedan od pet miliona", nego naše konsultacije - gospodine doktore Orliću - u Starom gradu, kod Marka Bastaća". Završen citat, 24. januara gospodnje 2020. godine. Jel tačno, gospodine Živkoviću, ili ne?Poštovani građani, razobličavamo ono što svaki dan to činimo.Sada idemo malo redom.Danas je uvaženi narodni poslanik, ne samo jedan uvaženi moj kolega profesor nego i neki drugi iz političkih stranaka, pokušali su optužiti Aleksandra Vučića i SNS za Kosovo i Metohiju. Jel tako, gospodine doktore Orliću i Martinoviću? Vi ste u tome njih demantovali.A radi javnosti i istine, pošto ste Vikiliks pominjali, a oni se pozivali lažno, moja malenkost će pokušati da kaže istinu, da pita njih da li je istina ovo što ja večeras budem izgovarao. Vuk Jeremić 29. novembra 2018. godine u autorskom tekstu za "Vašington post" rekao, citiram: "Aleksandar Vučić je izdajnička bitanga", završen

veliki srpski reformator, veliki srpski rodoljub koji nikada, ma nikada neće ništa učiniti na štetu srpskog naroda, građana Srbije i svoje otadžbine. Pođimo sad redom.Da

Dragan Đilas, u narodu zvani "Điki mafija", Vuk Jeremić, član međunarodne grupe bandita i lopova, Janko Veselinović, zvani "Janko stanokradica", to mu ja nisam, usput da kažem, rekao nego mu je "Slobodna Dalmacija" splitska 14. 11. 2014. godine, ima spisak tamo, tako da ta imena meni ne prepisujete, gospodo novinari, Boško Obradović, zvani "Boško nasilnik", ne treba obrazloženje, govorili smo prošli put, Dušan Petrović, u narodu zvani "Dule kravoubica", da podsetimo građane Republike Srbije, kad je bio ministar poljoprivrede, stočni fond je bio 500 hiljada krava, 250 hiljada krava naredio je za godinu dana da se pokolju - jel tako, gospodine Petrović, zvani 10% u svom kraju?E, šta su oni radili? Skrojili su plan da pokrenu proteste, da Vučića ruše na temu Kosova. Poštovani građani i uvaženi narodni poslanici, da ruše Vučića, trebali su da se dogovore da vrate Kosovo i Metohiju odakle su ga oterali. Jel tako, poštovani narodni poslanici? Da šire ne obrazlažem.Tako su nisko pale te moralne gromade, da nesreću srpskog naroda koriste za svoje sebične interese.Sad ćemo preći na Vikiliks. Vuk Jeremić,

citiram: "Ulazak Kosova i Metohije u UN je najbolje čemu se Srbija treba da nada", završen citat, i time zabio nož u leđa sopstvenoj zemlji. Jel tako, gospodine Vuče Jeremiću, a optužujete druge?Šta je dalje Vuk Jeremić govorio, danas je govorio moj uvaženi kolega Aleksandar dr Martinović i dr Vlado Orlić. Idemo dalje.Sergej

je 31. 1. 2019. godine izjavio, citiram: "Kosovo je izgubljeno, Kosovo pripada Albancima a ne Srbima", završen citat i time se svrstao u red izdajničkih bitangi naše zemlje.Boris Tadić,

ovo treba gospodin Ševarlić da sluša a ne da beži i izmišlja priče nekakve, 27. 7. gospodnje 2006. godine, u razgovoru sa američkim izaslanikom Viznerom,

tačno, gospodine Borisu Tadiću, ili nije? A o drugim citatima da ne govorim.Idemo dalje. Saša Janković, u narodu

„Srbiji je u interesu da Kosovo uđe u Interpol i time prizna nezavisnost Kosova“ i time se svrstao u red izdajničkih bitangi naše zemlje, a ne onog koga oni optužuju.Nenad Čanak, u narodu zvani "Nešo gicoje", taj izraz nije ono što meni novinari prepisuju. Gicoje Sebastijan je uvaženi narodni poslanik u rumunskom parlamentu,

„Spreman sam da priznam nezavisnost Kosova“ i sa time se i on svrstao u red izdajničkih bitangi naše zemlje, a optužuju Aleksandra Vučića.Čedo

da Kosovo i Metohija treba da budu nezavisno.Dragan Đilas, u narodu zvani kao "Điki mafija" je 13.08.2009. godine u razgovoru sa otpremnicom američke ambasade Dženifer Braš rekao tačno ovako i ja ja ga pozivam da kaže da li je ili nije – ja se zalažem za hapšenje Ratka Mladića i odreći ću se Kosova i Metohije i time se svrstao u red izdajničkih bitangi naše doktor Rade Veljanovski, koji nam soli pamet svaki dan, u narodu znani kao „Rade jajara“, profesori znaju zbog čega, da ne obrazlažem zbog vremena, je 21.4.2018. godine rekao, citiram: „Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova i da obezbedimo stolicu u UN“, završen citat. Da li je tako, gospodine profesore, kolega Veljanovski, a solite nam svaki dan u Gradskoj skupštini i po raznim novinama i televizijama? Time ste se, gospodine Veljanovski, svrstali u red izdajničkih bitangi naše zemlje.Sad da ponovim još jednom. Mislim da se ovaj kolega slabije javlja, ali radi javnosti citat. Goran Marković, u narodu zvani „bumbar“, 4.7.2019. godine rekao je, citiram „Da je Aleksandar Vučić primitivna ličnost“, završen citat, i dodao: „Prostak, a rulja je njegovo prirodno okruženje“, završen citat.Gospodine Markoviću, kod mene nema rekao – kazao, nego da li ste rekli ili ne to? A, godine izjavio da je srpska vlast, citiram: „Teroristička i da izbore organizuje grupa bandita“, završen citat. Da li je tako, gospodine uvaženi, gospodine Gorane Markoviću?Još jedanom, radi građana Republike Srbije, preporučujem Goranu Markoviću da sve ove izgovorene gadosti o predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću, i njegovim saradnicima, a i u ovoj Skupštini uvaženi narodnim poslanicima, uokviri i stavi u svoju dnevnu sobu i da se svakodnevno podseća na svoj visoki umetnički domet i visoki stepen civilizacijskih vrednosti, a ujutru

koja se taloži zadnjih 28 godina u njemu.Uvaženi građani Republike Srbije, bojim se kada spozna da je Aleksandar Vučić i njegov predsednik, a izjavio je da nije, da će ta mržnja u njemu da pukne i uništi njega samog. Bog neka mu je na pomoći.Na kraju, uvaženi građani Republike Srbije, dozvolite i uvaženi narodni poslanici da pitam vas i uvažene građane Republike Srbije sedam pitanja. Prvo pitanje postavljamo nama i građanima ko je prvi od predsednika države Srbije obeležio NATO agresiju na našu zemlju? Odgovorite vi, poštovani građani Republike Srbije i vi, uvaženi narodni poslanici, a ja ću da vas podsetim - Aleksandar Vučić.

ko je prvi od predsednika zemlje naše rekao – neću uvesti sankcije Rusiji? Dobio sam od uvaženih profesora na ovome, oni znaju, dve opklade dve i molim da izvrše. Ko je prvi to rekao? Pa Aleksandar Vučić.

Ko će drugi, nego Aleksandar Vučić. Peto pitanje – ko je posle bombardovanja naše otadžbine 1999. godine od strane zločinačke NATO alijanse podigao Vojsku Srbije na zavidan nivo? Odgovorite vi, poštovani građani Republike Srbije, a ja ću samo da kažem - Aleksandar Vučić.I

Ko je prvi, posle 175 godina povratio 166. list Miroslavljevog jevanđelja, a pokušavali su mnogi predsednici Republike Srbije? Aleksandar Vučić.Ovo

vas.Poštovani građani Republike Srbije, žao mi je što su danas pojedini opozicioni poslanici u prvom redu iz DOS pokušali na neki način da odgovornost za ono što se dešava na Kosovu svale na na Kosovu svale na SNS.Najbolje to dokazuje da je Srpska lista osvojila sve glasove. O Radi Trajković ja neću govoriti jer sam govorio 15 minuta ovde. Svi oni

građana Republike Srbije, počeli ste dirati i u naše porodice. Neka vam služi na čast.Naša ljubav prema otadžbini i prema vama je jača nego vaša mržnja. Hvala. Zahvaljujem, profesore Atlagiću.Dame i gospodo narodni poslanici, ovim završavamo današnji rad.Sa radom nastavljamo sutra u utorak, 4. februara 2020. godine sa početkom u 10,00 časova. Zahvaljujem.